Прошу реєструватися. Нагадую, реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки "за".

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Вибачте. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення зміни до Закону України щодо Державного бюджету України на 2020 рік щодо забезпечення

За-299 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців (реєстраційний номер 3254). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-300 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців (реєстраційний номер 3254). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-302 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракціях. "Слуга народу" 213, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 25, "Батьківщина" – 13, "За майбутнє" – 6, "Голос" – 17, "Довіра" – 14, позафракційні – 14. Рішення прийнято. Шановні народні депутати, враховуючи необхідність термінового законодавчого забезпечення заходів по боротьбі з коронавірусом, пропоную доручити Голові Верховної Ради України невідкладно підписати прийняті Верховною Радою акти, які були прийняті на попередньому позачерговому і на цьому, і негайно направити їх Президентові України. Ставлю на голосування цю пропозицію. Дуже прошу підтримати, щоб ми не затримували підписання цих законів, які ми прийняли сьогодні. Прошу підтримати та проголосувати. За-328 Рішення прийнято. Дякую.

Шановні колеги, позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим.